Da. Ali ipak smo postigli nešto, sada nema nijednog muškog, osim mene koji ne mogu govoriti, je l' da? .../nerazumljivo/... gdje je? Ne, vi, ne, govorim o zastupnicima. Pa ne govorim ni o sebi, je l' da, ne mogu govorit, molim vas lijepo, zauzmite vaša mjesta tako da nastavimo. G. Darijo Jurišić, a pardon. Novi zakon. Imamo i drugih problema osim zakonskih. - Izvješće o radu o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu Ispričavam se, ali do sad su uvijek bile pravobraniteljice. Podnositeljica je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju čl. 17 Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Odbor je, i Odbor za ravnopravnost spolova. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj izvješća dati dodatno obrazloženje? Pravobranitelj osoba s invaliditetom, g. Darijo Jurišić je s nama. Da? Izvolite. **Jurišić, Hvala g. potpredsjedniče. Uvažene i poštovane zastupnice, poštovane predstavnice nadležnih ministarstava i drugih institucija. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom podnosi ovo Izvješće HS-u na temelju čl. 17 Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Sa mnom je danas i moja suradnica, gđa Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Uz prikaz rada institucije, Izvješće će predstaviti i stanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u 2021. g. u svim područjima života. U rujnu 2023. g. nakon 15 godina obnašanja dužnosti prve hrvatske pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, HS je na njezin vlastiti zahtjev razriješio dužnosti, gđu Anku Slonjšak. Slonjšak. Gđa Anka Slonjšak je veliki dio sebe i svog rada dala i u ovo Izvješće za 2021. g., ako i općenitom ožitvorenju društvenog modela invaliditeta i povećanju vidljivosti osoba s invaliditetom u našem društvu i ovim putem zahvaljujem joj na nesebičnome i predanome radu, u izgradnju snažne i prepoznatljive institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Ne mogu se ne osvrnuti niti na činjenicu da Izvješće o radu za 2021. g. razmatramo u 2024. g. Preporučujemo HS-u, čiji sam opunomoćenik, da se izvješće raspravlja u godini predaja izvješća kako bi se na najbolji mogući način sagledao položaj, prava i način ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Naše izvješće nije samo izvješće o radu institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom, nego pregled stanja ljudskih prava i ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u određenom vremenskome razdoblju. U praćenju povreda prava i dostignutih standarda, rukovodili smo se obvezama koje smo preuzeli ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a koja je najznačajniji međunarodni pravni dokument kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom. Definirali smo ih nizom strateških dokumenata koji i dalje za djecu s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom u RH nisu u potpunosti pretočene u stvarnost. Prema podacima HZJZ-a u RH je na dan 9. ožujka 2022. g. bilo evidentirano ukupno 612 212 osoba s invaliditetom. Stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u RH u ovom razdoblju, dakle 2021. g. nije bilo u potpunosti na zadovoljavajućoj razini, a prema podacima iz ovog Izvješća vidljivo je da se i dalje najčešće nisu poštivala prava u područjima od prioritetne važnosti za osobe s invaliditetom, kao što su socijalna zaštita, obrazovanje, pristupačnost, mobilnost, zapošljavanje, rad i neovisni život u zajednici i život u zajednici općenito. koji na temelju kojih donosimo ovu ocjenu stanja dobili smo na osnovu pristiglih pritužbi i predstavki građana, podataka dobivenih od različitih institucija, analizom i prikupljenih različitih podataka izvješća, terenskim obilascima i različitim oblicima suradnje s predstavnicima organizacija civilnoga društva, sa državnim i javnim tijelima te međunarodnim organizacijama i institucijama. U odnosu na 2020. .../Govornik se ne razumije./... smo povećanje u 2021. g. od 20% više obraćanja građana koji su nam se obratili ukupno 2720 puta, povodom čega smo imali više od 5000, odnosno 5826 različitih postupanja. Najviše obraćanja odnosila su se na područja socijalne skrbi, zatim na područje zapošljavanja i rada, pristupačnosti i mobilnosti, višestrukih pritužbi bilo je 278, na mirovinsko osiguranje, na odgoj i obrazovanje, zdravstvo, na imovinskopravne poslove, pravosuđe, a preostala obraćanja odnosila su se na rad udruga, suzbijanje nasilja, skrbništvo, život u zajednici, obiteljsko-pravnu zaštitu, sport te ostala područja. Tijekom 2021. proveli smo 27 obilazaka prostora u kojima borave, rade ili su smještene osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju na području 10 županija. U suradnji sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u 2021. g. organizirali smo i sudjelovanje na 175 događanja, a na njih 151 smo aktivno sudjelovali u uvodnim izlaganjima ili raspravama. Tijekom 2021. g. sudjelovali smo i na 67 različitih međunarodnih aktivnosti. Na osnovi podnesaka građana, uputili smo 526 preporuka i upozorenja od kojih se 195 odnosilo na opće preporuke upućene državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim pravnim i fizičkim osobama. U potpunosti ih je prihvaćeno samo 33%, a djelomično 20%. I nakon upućivanja požurnice nismo zaprimili odgovore određenih državnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave na 25 općih preporuka. Preporuke su se najviše upućivale u područjima pristupačnosti i mobilnosti, odgoja i obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja i rada. Kao i ranijih godina, najintenzivnija područja rada pravobranitelja za osobe s invaliditetom, svakako je područje socijalne zaštite. Najčešća obraćanja, njih 502, što je gotovo 20% od ukupno zaprimljenih obraćanja građana u 2021. g., odnosile su se na područja pristupa socijalnim naknadama i stambenom zbrinjavanju, upitima o pravima koja mogu se ostvariti na temelju invaliditeta ili materijalne ugroženosti te siromaštva. Iz sadržaja pritužbi, mogu se uočiti najveći problemi s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, a to je prvenstveno siromaštvo, tadašnji niski iznosi socijalnih naknada, nemogućnost podmirivanja osnovnih životnih troškova, hrane i režija, financiranja školovanja djece, nedostupnost socijalnih usluga i u urbanim sredinama, a posebno ruralnim sredinama i na otocima. Zajamčena tadašnja minimalna naknada bila je niska i nije omogućavala zadovoljavanje životnih potreba i stambenih potreba građana. Tijekom 2021. g. tada nismo utvrdili značajnije pomake u procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za dugotrajni smještaj. Kao što smo i u prethodnim izvješćima naglašavali, očigledno zaustavljanje započetih procesa transformacije institucija, izravno je povezano uz nerazvijanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga nužnih za ostvarivanje prava na izbor mjesta življenja. Nužnost života u ustanovi zbog nedostatka usluga podrške predstavlja izravno kršenje temeljnog ljudskog prava na smještaj i život u vlastitome domu koji se podrazumijeva za sve građane, sa ili bez invaliditeta. Smještaj za osobe s invaliditetom, u vrlo često je vrlo jedna nametnuta nužnost. Podaci pokazuju, nažalost da većina osoba s invaliditetom, koje jednom uđu u ustanovu, ostaju tamo do kraja života. I dalje ostaje neriješeno pitanje osiguravanja socijalnih usluga, posebice boravka i smještaja, a osobama s poremećajima iz autističnog spektra i unutar više od desetljeća nije na odgovarajući način riješen status centara za autizam, što je s ovim vremenskim odmakom i danas na nešto što kontinuirano upozoravamo. Osobe sa psihosocijalnim teškoćama koje se liječe ili su dugotrajno smještene u zdravstvenim ustanovama, još uvijek su podvrgnute primjeni mjerama prisile, za čije je ukidanje Odbor za prava osoba s invaliditetom UN-a hitnu preporuku dao još 2015. g. Također smo zaprimili pritužbe u vezi pokretanja postupaka radi lišenja poslovne sposobnosti osoba s ovom vrstom invaliditeta. Naročito su glasne bile njihove pritužbe na razloge pokretanja ovih postupaka od tadašnjih centara za socijalnu skrb, potom na provedena vještačenja tijekom sudskih postupaka i na manjkavosti zastupanja njihovih interesa od strane posebnih skrbnika. Svi pokušaji da se probleme autizma ili problema autizmom pristupi cjelovito i na društveno odgovoran način su svedeni, nažalost na sporadične pokušaje da se problemi otklone, a ne .../nerazumljivo/... riješe, zbog čega smatramo da se u RH osobama s autizmom krše temeljna ljudska prava. Unatoč svim do sada poduzetim aktivnostima, činjenica je da još uvijek nisu vidljivi pozitivni pomaci i stvarna poboljšanja u području zaštite djece s poremećajima iz autističkog spektra, nije vidljiv jedan jasan smjer i konkretni rezultati ovih aktivnosti. U postojećim centrima za autizam u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, donekle se na zadovoljavajući način skrbi o djeci i odraslima s autizmom, do njihove 21. g. života odnosno u vremenu kada su prema važećem zakonodavstvu školski obveznici. Međutim, nakon razdoblja školovanja, nije im osigurana gotovo nikakva sustavna podrška. Ukoliko je obitelj u mogućnosti skrbiti za svoje dijete, susrest će se s problemom pronalaska odgovarajuće izvaninstitucionalne usluge, a ukoliko je zbog obiteljskih okolnosti, dobi i zdravstvenog stanja roditelja ili teškoća u funkcioniranju djece, potreban smještaj, poznato je da mogućnosti za smještaj za osobe s autizmom, uglavnom nema. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom i dalje zaprima zamolbe, pritužbe i apele roditelja djece s teškoćama iz autističkog spektra i udruga za autizam u kojima traže konkretnu pomoć, ali i konačno sustavno rješavanje pitanja zbrinjavanja odraslih osoba s autizmom nakon završnog školovanja. Značajan broj pritužbi odnosi se na teškoće u pristupu predškolskome odgoju, ali i osnovnom obrazovanju. U području predškolskog odgoja, većinu od svih zaprimljenih pritužbi podnose roditelji djece s poremećajima iz autističkog spektra. Tijekom 2021. g. pristupačnost i mobilnost bile su treća tema najčešćih pritužbi osoba s invaliditetom, udruga osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju. Također, primjećujemo jedan trend da nam se sve više obraćaju građani koji nisu osobe s invaliditetom koje možda i nemaju u obitelji nekog tko je osoba s invaliditetom, ali su tijekom života živjeli u inozemstvu i vidjeli su nekakva rješenja, načine rješavanja određenih pitanja pristupačnosti ili nam se proaktivno javljaju sa svojim prijedlozima, sa željom da se tako nešto implementira i u RH. U više od U više od 280 slučajeva diljem Hrvatske, građani su upozoravali na nedostupnost proizvoda i usluga, otežano kretanje zbog nepristupačnosti građevina javne i poslovne namjene, javnih površina, stambenih jedinica te nepristupačnog prijevoza. U RH i dalje nisu u dovoljnoj mjeri dostupan, a niti pristupačni javni prijevoz, željeznički, pomorski i cestovni, i dalje većina autobusnih i željezničkih kolodvora i stajališta neprilagođeno za kretanje osoba s invaliditetom, a nedostatan je i broj prilagođenih kombi vozila u jedinicama lokalne samouprave koji imaju organizirani javni prijevoz za osobe s invaliditetom. Brojne pritužbe odnosile su se i na nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom, kao i na zloupotrebu znaka, tadašnjeg znaka pristupačnosti. Tijekom 2021. g. pravobranitelj za osobe s invaliditetom je postupao ukupno 254 pritužbe na diskriminaciju na osnovu invaliditeta, od kojih se njih 143 odnosilo na utvrđivanje kršenja prava ili/i na sumnju na diskriminaciju sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije. U 2021. g. zabilježeno je daljnje povećanje ukupnog broja zaprimljenih pritužbi postupanja prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije, što su uzrokovale još uvijek tada prisutne izvanredne okolnosti življenja u tadašnjim uvjetima pandemije, posebno u područjima socijalne skrbi i obrazovanja. Također, povećanju broju zaprimljenih predstavki i pritužbi, odnosno postupanja uopće pravobranitelja, doprinijela je i prisutnost naše institucije i izvan Zagreba, kroz rad naših područnih ureda u Osijeku, Splitu i Rijeci. Kvalitetno, otvoreno i dostupno obrazovanje osoba s invaliditetom jedno je od temeljnih pretpostavki za otklanjanje oblika isključenosti, deprivacije i segregacije. Još uvijek se borimo sa predrasudom u široj javnosti, a vrlo često i stručnoj javnosti, da za osobe s invaliditetom nisu važne i najvažnije isključivo zdravstvena i socijalna zaštita, nego su za sve osobe, tako i za osobe s invaliditetom i za djecu s teškoćama u razvoju jednako važni i odgoj i obrazovanje, zapošljavanje, rad, sport i kultura, dakle sva područja u svojoj potpunosti svojoj cjelini. Međutim, u RH prema tadašnjim podacima, gotovo 67% osoba, kada govorimo o obrazovanju, nema završeno osnovnu školu, a manje od 1% imaju završeno visoko obrazovanje. Diskriminaciju u području odgoja i obrazovanja učestalo smo uočavali već u predškolskome odgoju i obrazovanju, da bi se ona nastavljala u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i to najčešće odbijanjem uključivanja djece i učenika s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne ustanove te osiguravanja potrebne prilagodbe i podrške. To je dovodilo do još manjeg broja i uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sustavu srednjoškolskog obrazovanja koje ocjenjujemo kao najslabiju kariku obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj, a podzastupljenost je vidljiva i u sustavu visokog obrazovanja. Cjelokupni sustav odgoja i obrazovanja, unatoč zakonskim propisima još uvijek obilježavaju predrasude u odnosu na sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju te stručno i strukturalno pripremljeni sustav obrazovanja. Intenzivirali smo svoj rad i u odnosu na tada najavljene izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Na problematiku zapošljavanja pomoćnika u nastavi i stručnih suradnika srednjoškolskog obrazovanja, u srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju te nedostatke zakonskih okvira u visokom obrazovanju, upozorili smo i resorno ministarstvo, odnosno ministra i njegove suradnike. Pitanje zapošljavanja ulaska u svijet rada bolno je pitanje za sve nezaposlene osobe s invaliditetom u radno aktivnoj dobi. Tada, na dan 31. prosinca 2021. g. u očevidniku koji se posebno vodi za zaposlene osobe s invaliditetom, evidentirano je bilo 11 694 zaposlene osobe s invaliditetom, što je pokazivalo određeni porast, ali samo od 269 osoba s invaliditetom više u odnosu na 31. prosinac 2020. g. Situacija je danas nešto bolja i zapravo u posljednje 3 godine bilježimo porast rasta i zaposlivosti osoba s invaliditetom na otvorenome tržištu rada, a to je ono što je zapravo najvažnije za osobe s invaliditetom, znači zapošljavanje na otvorenom tržištu rada i na odgovarajući način, iskorištavanje njihovih preostalih radnih sposobnosti. I kod poslodavaca još uvijek imamo prisutnu predrasudu da je invaliditet zapreka za rad. Vrlo često, zapravo invaliditet predstavlja zapreku za zapošljavanje uopće i nedovoljno koristimo u današnjim uvjetima nedostatka potrebne radne snage i potrebnih zaposlenika u određenim sektorima, osobe s invaliditetom sa njihovom radnom sposobnošću i zapravo koristimo nedovoljno postojeće centre za profesionalnu orijentaciju. Pravo na razumnu prilagodbu radnoga mjesta i diskriminacija prilikom zapošljavanja u postupcima zapošljavanja, najčešći je bio razlog obraćanja pravobranitelju za osobe s invaliditetom, kada govorimo o području zapošljavanja. Zabrinjava nas problem diskriminatornih stavova komisija u natječajnim postupcima koji predstavljaju osjetnu prepreku za ulazak u svijet rada, dok s jedne strane razvijamo institucionalni i zakonodavni okvir podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom, što je naravno potrebno, poželjno i pozitivno, s druge strane se suočavamo s predrasudama pojedinaca u odnosu na rad osoba s invaliditetom koje odlučuje zapošljavanje. Jedan od značajnijih alata za postizanje socijalne inkluzije osoba s invaliditetom bila je tada predviđena i usluga osobne asistencije o kojoj danas možemo govoriti da je na određeni način zaživjela, a o svim problemima koji se odnosili na projektno financiranje i osiguravanje takve jedne usluge, bilo je puno riječi, a bit će o tome i riječi u našim izvješćima za '22. i '23. g. kada će biti aktualnost i neće se odnosit na ovo razdoblje koje je bilo 2021. g. U doba 2021. g. od izbijanja pandemije svakodnevno smo zaprimali upite, pritužbe i prijedloge građana RH kojima se ukazivalo na brojne probleme s kojima se osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju i svi oni koji skrbe o osobama s invaliditetom svakodnevno se susretali zbog epidemiološke situacije uzrokovane pojavom bolesti Covida-19. Pravobranitelj je putem preporuka upućenih nacionalnim županijskim stožerima, HZJZ-u, Ministarstvu zdravstva, nastavnim zavodima za hitnu medicinu i domovima zdravlja po županijama, nastojao utjecati na aktivnosti i mjere koje bi bile donesene, kako bi što manje utjecale na isključivanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i životnih aktivnosti. Naglašavalo se da je prilikom donošenja epidemioloških mjera bilo potrebno navoditi računa o potrebama osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kako ne bi izostala prijeko potrebna usluga i podrška u svakodnevnom funkcioniranju. Pandemija je tada dovela do ograničavanja niza prava, izloženosti rizicima, nedostupnosti zdravstvenih i drugih usluga, na što je ukazivano višestrukim pritužbama koje smo zaprimali. Prestanak ili ograničeno pružanje usluga, otežani kontakti s obiteljima gdje su smještene osobe s invaliditetom ograničeni izlasci iz ustanova često puta paušalno su se … protuepidemijskim mjerama i uputama, a sa više preporuka koje su uglavnom bile prihvaćene od strane Stožera civilne zaštite, nadležnih ministarstava i osnivača ustanova, ukazivali smo na nužnost određivanja razmjernih ograničenja pojedinih prava odnosno zahtijevali da se ulože dodatni napori kako bi se potreba zaštite zdravlja stavila u primjerenu korelaciju s potrebom zaštite prava. Od proljeća 2020.g. tijekom 2021. godine brojne osobe s invaliditetom su kao i ostali građani suočavali sa posljedicama potresa. U tom razdoblju zaprimali smo pritužbe osoba s invaliditetom zbog neriješenog stambenog pitanja, imovinsko-pravnih poslova kao i izazove pred kojima su se naše udruge osoba s invaliditetom zbog gubitka prostora i sredstava za rad kao i teškoće za očuvanje radnih mjesta. Potres je aktualizirao permanentno prisutan problem nedostatnih stanova pristupačnih za osobe s invaliditetom, izostanak promišljanja stambene politike koja bi uključivala različite modele dostupnog pristupačnog stanovanja za osobe s invaliditetom takao na državnoj razini tako i na lokanim razinama. Neizmjeran doprinos u kriznim situacijama svojim prilagodbama načinom rada, snalažljivošću, ali i odgovornošću u toj protekloj 2021.g. ponovo su pružile organizacije civilnog društva. No unatoč njihovih iznimnoj važnosti u životu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama razvoja kao i često jedinim dostupnim izvorima informacijama i pružateljima socijalnim usluga u brojnim sredinama, pri tome mislim posebno u ruralnim sredinama gdje su brojne organizacije civilnog društva jedini pružatelji socijalnih usluga bio je problema bili su suočeni sa problemom nedostatka sustavnog financiranja. Zadovoljstvo nam je što danas možemo reći da je drugačije, ali tada je to bio aktualni problem na koji se moralo reagirati i često je zapravo dovodilo do diskontinuiteta pružanja usluga građanima odnosno korisnicima ovih usluga. Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom predviđena uloga pravobraniteljica nije samo evidentiranje i izvještavanje o zabilježenim povredama prava po osnovi invaliditeta već kao najvažnije uključuje predlaganje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite osobe s invaliditetom i predlaganjem mjera za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. S obzirom na zakonom predviđene ovlasti prema kojima pravobranitelji za osobe s invaliditetom nema djelotvornih mehanizama, izravne implementacije donesenih preporuka učinkovitost njegovog rada uvelike ovisi o najvećem dijelu pozitivne povratne reakcije adresata preporuka. Ako usporedimo podatak od 53% preporuka koje su u cijelosti djelomično prihvaćene 147 preporuka koje nisu prihvaćene ili u odnosu na koje nije zaprimljen odgovor ili je postupanje po njima u tijeku što vrlo često podrazumijeva negativan odgovor, ne možemo biti zadovoljni postignutim. Moramo iskoristiti priliku i ukazati zapravo na brojne primjere gdje smo kao … sudjelovali u sudskim postupcima gdje su upravo tijela sudske vlasti i mišljenja, obrazloženje pravobranitelja uzimali kao relevantne i vrlo često sadržajne dijelove budućih obrazloženja dispozitiva odlukama o kojima se donosilo, odlučivalo o pravima osoba s invaliditetom. Koristimo priliku ponovo pozvati sva tijela državne vlasti posebno jedinice lokalne i područne samouprave, područne urede Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležna ministarstva da deklaratorno opredijele za unapređenje položaja osoba s invaliditetom i zaštitu njihovih prava prenose u konkretne postupke i mjere odnosno da intenzivnijim uvažavanjem i implementiranjem preporuka koje su usmjerene na rješavanje realnih i ozbiljnih problema s kojima se ova populacija suočava omogući puniji učinak uloge ove pravobraniteljske institucije ispunjavanja zakonom predviđenih ovlasti i stvarnom opipljivom poboljšanju osoba s invaliditetom u RH. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Idemo na replike, prva je gospođa Orešković. Uvaženi pravobranitelju od srca vam čestitam na hrabrosti, sve ste o HDZ-ovoj vlasti rekli. Rijetko u Saboru imam priliku čuti nešto ovako dostojanstveno, a to je da ste kao opunomoćenik Sabora rekli da je sramota što mi u 2024. raspravljamo o izvješću iz 2021.g. i to o osobama s invaliditetom. Dakle, Hrvatska je po Ustavu socijalna država, ovih dana je glavni politički prijepor između jedne i druge strane tko je kršitelj Ustava, da li Zoran Milanović ili Andrej Plenković. Ja mislim da je Andrej Plenković, ali to je manje važno, ovog trena je važno čija se to ustavna prava krše, a krše se ustavna prava djece, krše se ustavna prava osoba s invaliditetom. Hrvatska ne samo da nije socijalna država nego nije niti inkluzivna i to je ono što moramo mijenjati. Neka ovo bude zadnje izvješće koje se raspravlja tek reda radi jer su očito osobe s invaliditetom HDZ-ovoj vlasti zadnja rupa na svirali. Darijo** Uvažena zastupnice, prije svega važno je da preporuke, mjere, naši podaci budu raspravljeni u godini kada su što je moguće prije kako bi oni se mogli dodatno aktualizirati. Naše preporuke spadaju u tzv. … znači nemaju sudsku izvršnost i mi nastupamo autoritetom institucije kao opunomoćenici HS-a. Upravo aktualnost i mogućnost rasprave naših izvješća na vrijeme našim preporukama daje jedan dodatni važan argument, važan alat u našem svakodnevnome radu. Moramo istaknuti da je taj postotak još nešto veći u sljedećim godinama o čemu ćemo raspravljati o izvješćima za '22. i '23.g. i možemo se samo nadati da će praksa nekada ustaljena praksa da izvješća pravobraniteljskih institucija budu raspravljena u godini kada su donošena zapravo ponovo zaživjeti. Irena (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani pravobranitelju. Zanima me imate li podatak koliko osoba s invaliditetom u vremenu od šest mjeseci do najduže godinu dana nakon završetka obrazovanja dobije priliku ići na tržište rada? Pitam ovo zato što smatram da ovi mladi ljudi zaslužuju da odmah nakon završetka školovanja dobiju posao u skladu sa svojim kompetencijama. Darijo** Uvažena zastupnice, kada govorimo o odlasku nakon obrazovanja odmah u svijet rada, dakako ovisi o čemu se ili čime se osobe educiraju i obrazuju. Mi nažalost imamo danas veliki nesklad između sustava obrazovanja i potreba tržišta rada. Vrlo često su osobe s invaliditetom učenici s teškoćama u razvoju, čuli ste podatak da najviše djece s teškoćama u razvoju ima samo završenu osnovnu školu, nešto manji postotak završene srednje škole što je zapravo poražavajuće tako da možemo samo pretpostaviti da je razmjerno veliki broj onih koji zapravo ne dolaze do tržišta rada jel nemaju dovoljnu priliku. S druge strane imamo zahtjeve poslodavaca koji žele ispuniti kvotu, ali na tržištu nezaposlenih osoba ne mogu pronaći osobe sa određenim kvalifikacijama, određenim potrebama. Pomaci su vidljivi, mislimo da to može biti puno bolje, ali evo, konkretan podatak bi možda bio pitanje za Hrvatski zavod za zapošljavanje, ali vjerojatno nisu velike brojke. Hvala. Ivana (DP)** Evo, vrlo slično na tragu ovoga što je rekla kolegica Orešković, postavlja se pitanje koliko ima smisla raspravljati o nečemu što je bila aktualna situacija prije 3 godine, koliko je smislena rasprava? Postoje dvije opcije zapravo, jedna opcija je da se puno toga nije promijenilo pa da zapravo možemo raspravljati o situaciji od prije 3 godine prenoseći dakle, preslikavajući to na situaciju koju imamo danas, ja ne znam je li to tako, to ćete vi vrlo vjerojatno znati bolje od mene ili je druga opcija da su se zapravo stvari promijenile i da ćemo onda u jednu ruku raspravljati nepotrebno o stvarima možda i davati nekakve kritike i prijedloge koji su možda već usvojeni, tako da imam osjećaj prema načinu na koji ste izlagali, da se u jednom dobrom dijelu zapravo o dijelovima Izvješća iz 2021. g. zapravo govorili o sadašnjem vremenu, kad ste se dotakli ove priče o autizmu, o Centru za autizam koji prema osobama dakle nakon 21. g. više sustav nema prema njima nikakve obveze, da se očito ni po tom pitanju ništa nije promijenilo, pa me zanima, evo, Furio (Nezavisni)** Izvolite odgovor. **Jurišić, Darijo** Uvažena zastupnice. Hvala na vašem pitanju. U svakom slučaju možemo reći da ovisi od područja do područja. Imamo područja u kojem vidimo značajni iskorak u pogledu ostvarivanja prava i zaštite prava osoba s invaliditetom, imamo ona područja na kojima moramo biti bolje. Ono što želimo istaknuti da je danas položaj ostvarivanja i načina prava osoba s invaliditetom u RH značajno bolji nego što je to bilo prije 10 godina ili prije 5 godina. Sigurno će biti bolji za sljedećih 5 godina i za sljedećih 10 godina, no međutim, u ovom trenutku kada govorimo o sadašnjim osobama s invaliditetom i ostvarivanju njihovog prava, nismo još u potpunosti na razini onoga što bi trebalo biti u skladu sa preuzetim međunarodno-pravnim obvezama, a tu prvenstveno mislimo na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, za koju znate da je međunarodnopravni dokument koji je iznad nacionalnog zakonodavstva i iznad zakona, a neposredno izvan sustava. Dakle zbog sadašnjih osoba .../nerazumljivo/... koje danas žive, koji danas trebaju ostvarivati prava u svim područjima života, nismo još na odgovarajućoj razini i ne možemo reći da su u 2021. g. ta prava bila u potpunosti u nekom području uređena i na odgovarajući način riješena.

se o aktualnom godišnjem izvješću raspravlja u tekućoj godini. Moje pitanje, evo, o ovom Izvješću smo mi prije godinu dana raspravili na Odboru za rad, koliko se sjećam, prošlo je evo, točno godinu dana, danas imamo od ukupnog broja osoba s invaliditetom, 41% je u radno aktivnoj dobi. Tada smo govorili da je moguće potrebno omogućiti zaposlenim osobama s invaliditetom rad na pola radnog vremena, a zapravo plaću za puno radno vrijeme, kako bi zapravo njima doprinijelo sve skupa se ravnopravnosti na tržištu rada. Što vi mislite o tome, jer evo, znate, i sami ste rekli, nositelj zaposlenja osoba s invaliditetom je uvelike privatni sektor, a ne državni, državni će radije platiti penalizaciju nego zapravo zaposliti osobu s invaliditetom. Hvala. **Radin, Uvažena zastupnice, upravo ovo što ste rekli je zapravo dugogodišnji prijedlog koji se ponavlja u preporukama pravobranitelja za osobe s invaliditetom i on ide u smjeru ostvarivanja ili iskorištavanja preostalih radnih sposobnosti i radnog potencijala osobe s invaliditetom, svake osobe s invaliditetom, pogotovo na otvorenom tržištu rada. Ono što možemo istaknuti s obzirom da govorimo o razdoblju od '21., odnosno postpandemijskome razdoblju, da je pandemija donijela neke pozitivne promjene, ovaj, kad govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom jer smo mi primjerice, rad od kuće godinama isticali kao primjer konvencijske razumne prilagodbe, što je u tadašnje doba za sve zaposlenike možda bila naučna fantastika, danas je potpuno nešto uobičajeno i zapravo uz korištenje tehnologije i taj rad od kuće omogućava zapošljavanje brojnim osobama s invaliditetom. Ovo što, ovaj prijedlog o kojem ste vi govorili, mi smo ga bazirali na temelju postojeće zakonske regulative kojim se uređuje rad roditelja na polovicom, s polovicom radnog vremena zbog brige o djetetu s teškoćama u razvoju i naravno da bismo time omogućili zapošljavanje osoba s invaliditetom na tržištu rada s jedne strane, a ispunili zahtjeve poslodavaca i potrebe tržišta na drugoj strani. Hvala. Gđa Lukačić. evo, mi danas raspravljamo o Izvješću za 2021. g., od tada do danas moramo reći da su se mnoge stvari promijenile. Donijeli smo puno novih propisa mi ovdje u HS-u, među njima i nekoliko, rekla bih, ključnih za život osoba s invaliditetom, pa me zanima, imate li vi informaciju, javljaju li se vama osobe s invaliditetom s nekim povratnim informacijama kako su zadovoljne primjenom Zakona o osobnoj asistenciji, Zakona o inkluzivnom dodatku koji su, evo sada već skoro punih 5 mjeseci u primjeni? Hvala vam lijepo. Darijo** Poštovana zastupnice, da, zaista, 2023. g. koja prelazi ovo .../Govornik se ne razumije./... razdoblje je bila godina donošenja značajnih propisa za život i poboljšanje života osoba s invaliditetom i kako ste točno naveli, znači prvenstveno mislimo na Zakon o osobnoj asistenciji, Zakon o inkluzivnom dodatku, ja bih još dodao Zakon o povlasticama u prometu koji su bitno utjecali i utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom. Budućnost, ove godine nakon toga što donosi i godina u kojoj sada jesmo zapravo je godina operacionalizacije i realizacije ovih zakonskih propisa. Osobe s invaliditetom, organizacije civilnog društva, dakle savezi i udruge koji su mnogim ovim zakonima, kad govorimo o osobnoj asistenciji i pružatelji takve jedne usluge, javljaju se sa pitanjima i prijedlozima, itd., ali u suštini, možemo reći da se radi o zakonima koji smo jako dugo očekivali i za koje je dobro da su doneseni i čije je zapravo one prave efekte, učinke i rezultate očekujemo u budućnosti. Očekujemo i kvalitetne analize nakon godinu dana provođenja ovih zakona koji će nam zapravo dati putokaze za budućnost. Hvala. Hvala. u kojima sazna, imamo saznanja o stvarnim i konkretnim problemima. Ja svakako ovdje moram naglasiti s obzirom na raspravu i repliku prethodnih kolegica da je prvi put u povijesti ova Vlada baš u 10. sazivu riješila i temeljito se uhvatila u koštac upravo rješavanja problema osoba s invaliditetom i on će ostat zapamćen, zapamćen u Hrvatskoj kao donositelj pozitivnih i dugo očekivanih promjena za osobe s invaliditetom. Al da se vratimo opet na ovo izvješće, ok, pridružujem se da smo ga trebali prije imat, ali imali smo izbore i vjerojatno postoji objektivna okolnost zbog čega nismo znamo svi, postignuća u vrijeme i poduzete mjere samog ministarstva tijekom pandemije covid za osobe s invaliditetom zaista treba ovdje pohvaliti. Oni su dali …/Upadica Radin: Vrijeme./… svi Gospođa Jembrih. Hvala lijepa potpredsjedniče. Evo zahvaljujem se na detaljnom izvješću za 2021.g., za stanje i izazove i zaštita prava osoba s invaliditetom u RH i kao što smo rekli sada smo u 2024. u tom razdoblju došlo je do velikog napretka i ulaganja u osobe s invaliditetom odnosno za njihova prava što je i napomenula kolegica Lukačić, osobna asistencija, inkluzivni dodatak, a ja bi se osvrnula još i na uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovni oblik obrazovanja i formiranje razrednih, posebnih razrednih odjela. Pa molim vas vaš komentar vezano za to kako roditelji odnosno i učitelji reagiraju na to i da li je to dobro prihvaćeno. Mi imamo dobar primjer u Krapinsko-zagorskoj županiji, imamo nekoliko posebnih odjela i djeca nam ostaju u lokalnoj zajednici i mislim da bi trebali ići u tom smjeru dalje. Hvala. **Radin, Uvažena zastupnice. Vezano za vaše pitanje, primjera iz praksi ima puno, ima pozitivnih, ima negativnih. Nažalost ono što moramo konstatirati da nam sustav nije dovoljno spreman i da zapravo nismo dali dovoljnu podršku učiteljima, nastavnicima u procesima prihvaćanja i razvijanja oblika nastave za učenike s teškoćama u razvoju. Poseban problem su nam djeca učenici sa autizmom, ne bi rekao problem nego izazov zapravo stvarni izazov gdje sustav obrazovanja nema odgovarajući i stručnjaci nemaju odgovarajuća rješenja pošto je svako dijete sa poremećajem iz spektra autizma specifičan slučaj i zahtijeva poseban stručan pristup i mi smo ga dužni omogućiti. Čini nam se da u sustavu obrazovanja moramo osigurati bolju, veću podršku, kapacitiranost stručnih timova po školama, educiranost i stručnih timova i educiranih samih profesora, nastavnika koji rade i u razrednoj i u predmetnoj nastavi i da to samo jedno to može biti odgovarajući jamac kvalitete, ali i daljnjeg uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redovne programe i to je zapravo onaj cilj i to je prava inkluzija kojoj trebamo težiti. Hvala. (Možemo!)** Poštovani pravobranitelju, predsjedavajući. Kolegice iz vladajućih su evo pohvalile se nekim novim zakonskim promjena, htjela bih vas pitati budući da je u siječnju '24. stupio na snagu Zakon o inkluzivnom dodatku gospođa LUkačić je zaboravila da velika većina korisnika prava i dalje nema izdano rješenje o inkluzivnom dodatku, tako da je tako najveći broj osoba s invaliditetom i dalje ostvaruje prava prema starome zakonu. Ono što ovdje treba istaknuti jer to svi znamo da troškovi života za osobe s invaliditetom i za djecu s teškoćama sigurno jednako tako razlikuju, pa zanima me je li budući da ponovo čitamo stare papire, je li proračun povećan budući da ne možemo ništa sa zakonom, evo Grad Zagreb koga često spominjete upravo za inkluzivni dodatak povećao 50% prihoda? Hvala. Odgovor. Uvažena zastupnice. Prema našim saznanjima s obzirom da pratimo provedbu svih zakona pa tako i Zakona o inkluzivnom dodatku rok za donošenje rješenja je 31.12. tako da će svi do kraja godine odnosno početka sljedeće godine dobiti sve osobe će će dobiti svoja rješenja i ono što je najvažnije nitko neće biti zakinut za naknade na koje imaju pravo koje su ovim zakonom za osobe s invaliditetom višestruko povećane i to je ono što je zapravo smisao inkluzivnog dodatka, a to je kompenzacija troškova osobe s invaliditetom u odnosu na osobe bez invaliditeta. Moramo jasno reći da inkluzivni dodatak ne predstavlja naknadu, ne predstavlja plaću nego upravo kao što sama riječ kaže predstavlja nadoknadu troškova koja osoba s invaliditetom ima više u životu u odnosu na osobe bez invaliditeta i omogućava zapravo ravnopravno ravnopravnije uključivanje. Nadamo se da će upravo ovi iznosi koji će višestruko odgovoriti dijelu zahtjeva inflacijskog poskupljenja i svih ono s čime se svi borimo i da će pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, prije svega na njihovom ravnopravnom uključivanju u aktivnosti zajednice. Hvala. (Možemo!)** Zahvaljujem. Evo ja sam nova saborska zastupnica i kad sam vidjela datum na ovom izvještaju mislila sam da se radi o tiskarskoj greški, a onda su mi onda su mi kolege rekli da je to uobičajeno. Meni se ovo čini kao teatar apsurda da mi razgovaramo o nečem što je bilo prije tri godine pa onda bih ja zamolila ako možete odgovorit, ove preporuke koje se odnose na razdoblje od prije tri godine i preporuke koje ste dali za 2023.g. koliko su podudarne, znači koliko preporuka iz 2022. ostaje još i danas? I s obzirom da je kolegica Borić spomenula izdvajanja u Gradu Zagrebu onda bi isto tako spomenula da se u Gradu Zagrebu izdvaja čak ove godine 80%, 80% više za osobe s invaliditetom od prethodnih godina. Hvala. Darijo** Uvažena zastupnice. Vezano za preporuke ovisi od područja o kojem se preporuke na koje se preporuke odnose. Kada govorimo o kontinuitetu preporuka ono što se može pratiti su naša izvješća koja se uvijek rade na temelju iste metodologije, iste tehnologije izrade izvješća tako da su sva zapravo usporediva. Mi ne odustajemo od naših preporuka tako da ih ponavljamo iz godine u godinu godinu one koji se ne ispunjavaju i možemo reći da je postotak tih preporuka koje se ponavljaju vrlo često veći isto kao prilikom ispunjavanja i izvršavanja veći od onih preporuka koje bi voljeli da budu ispunjene u tekućoj godini. Dio naših preporuka, posebno posebno koje se odnose na područje pristupačnosti i mobilnosti zahtijevaju neku financijsku pripremu, strateško planiranje, dobivanje i ishođenje građevinskih i drugih dozvola, izradu dokumentacije, tako da ponekad ne mogu iz objektivnih razloga biti ispunjene u tekućoj godini, ali evo upravo kroz naš sustav praćenja i zapravo istu metodologiju koja je vrlo važna zapravo prilikom izrade izvješća i obrade naših statističkih podataka možemo to u kontinuitetu pratiti. Teško mi je ovako napamet reći o kojem se postotku radi, ali vjerujem kada bi pratili područja da bismo mogli do tog podatka vrlo vrlo jednostavno doći, hvala Danijela (HDZ)** Hvala puno predsjedavajući. Poštovanje i dobro došli pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Evo ranije smo imali jednu dugu raspravu vezanu za jednu od najugroženijih skupina u našem društvu, o djeci, a ovo bi, mogla bi slobodno reći jedna odmah iza te skupine druga skupina koja je ugrožena na jedan drugi način osobe sa invaliditetom i koje sigurno trebaju podršku cijelog našeg društva da bi mogle normalno sudjelovati u radu, aktivnostima i ostvarivanju sebe u ovom našem društvu. Okej, izvješće jest stablo i dosta se spominje preporuka i kao što ste rekli preporuke koje se ne ispune i to je pohvalno, uporni ste iz godine u godinu tražiti da se ispune stvari koje će poboljšat život osoba sa invaliditetom. Moje pitanje je i nadam se da ste to i sami došli do zaključka da ta vaša upornost i preporuke i jesu polučile određeni uspjeh upravo zato što je Vlada krenula u reformu sustava socijalne skrbi i tu je donijela niz zakona koji idu u korist osoba sa invaliditetom …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./…i tu smo spomenuli Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku, izmjenu samog

Uvažena zastupnice, nastojat ću vam odgovoriti u dva dijelu, prvi dio se odnosi na osobe s invaliditetom kao ugrožene ili osjetljive društvene skupine i mi bismo voljeli da u budućnosti govorimo o nekim područjima osobama s invaliditetom da nisu najosjetljivija ili najugroženija ili marginalizirana društvena skupina. To je zapravo cilj našeg postojanja i djelovanja, dakle da osobe s invaliditetom vidimo i u nekome drugome svjetlu kao što su područja pristupačnog turizma, kao što su njihovi i kapital i neispunjeni kapaciteti u području rada, u području zapošljavanja, njihov doprinos jer među osobama s invaliditetom ima i osoba koje se bave stručnim radom, stručnjacima, vrhunskim stručnjacima u svojim područjima bavljenja, tako da osobe s invaliditetom nisu uvijek samo i isključivo, ne trebamo ih isključivo gledati kroz prizmu ugrožene ili osjetljive ili slabe društvene skupine. Vezano za inicijative, svakako se radi o zakonima koje smo jako dugo očekivali, koji danas imaju jako velika očekivanja, kako osoba s invaliditetom, tako i njihovih obitelji, ali i šire javnosti i možemo se samo nadat da će u budućnosti zakoni koji se budu donosili će imati u vidu potrebe i želje osoba s invaliditetom, **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani pravobranitelju za osobe s invaliditetom, dakle evo i u vašem izvješću, kako ste i rekli, ponavljate neke preporuke iz godine u godinu, vidimo da kao društvo zaista još moramo puno radit na unaprjeđenju i prava i kvaliteta života osoba s invaliditetom. Ono što ste ovdje naveli i što treba istaknuti, evo i suradnja JLRS koji itekako mogu puno učiniti na svom području, vidim da je pozitivan primjer evo i moj grad Osijek koji je uklonio prepreke na javnim površinama. Osim toga ono što me ovdje zabrinjava to je sigurno predrasude koje se i dalje pojavljuju jer što ste naveli, u samim institucijama koje bi trebale raditi s osobama s invaliditetom od centara za socijalnu skrb, ali naravno i u nekim obrazovnim ustanovama imamo zapravo needuciran ja bih tako rekla kadar. Pa tu vjerujem da možemo sigurno puno učiniti svi zajedno, a posebno evo i vi s vaše institucije, a to je zapravo edukacija, informiranje i možda i pomoć ljudima koji se susreću ili rade s osobama s invaliditetom. Te predrasude možemo ukloniti u društvu. **Radin, Uvažena zastupnice, iskoristit ću vaše pitanje ovaj zapravo za, za jednu od tema, a to je podizanje svijesti društva o osobama s invaliditetom i jako puno radimo sa različitim sustavima, sustavima, od sustava MUP-a, dakle policijskih službenica i službenica, pravosudnih policajaca, ljudi koji rade na provedbi EU fondova, dakle svih onih aktivnosti koje su vezane od programiranja do implementacije različitih projektnih aktivnosti, radimo jako puno sa organizacijama civilnoga društva, radimo sa službenicima, državnim službenicima i kroz suradnju sa Državnom školom za javnu, za javnu upravu, sa različitim fakultetima, znači ustanovama visokog obrazovanja upravo na podizanju opće razine svijesti. Vrlo je važno da prestanemo osobe s invaliditetom gledati kroz model milosrđa, da ih doživimo kao ravnopravne članove našega društva i da im zapravo pružimo jednaku mogućnost u svim područjima, kako smo rekli od prilike za obrazovanje, od upisa u vrtić, upisa u školu do zapošljavanja i dobijanja jedne adekvatne fer prilike na tržištu rada, hvala. Hvala. Da li ima nekoga koji želi izvijestiti u ime nekog odbora?

Zahvaljujem. Kolegice i kolege, još jednom ću čestitati pravobranitelju za osobe s invaliditetom na izraženoj kritici i upućenim riječima da je neprihvatljivo da u 2024.g. raspravljamo o izvješću za 2021. i jedino takvi pravobranitelji mogu i biti kao opunomoćenici HS, moraju biti kritični i prema onim institucijama koje su zadužene za njihovo postavljanje i biranje, evo to je jedan mali pozitivan trend. No kada smo već kod tog izvješća iz 2021. ponovit ću neke od bolnih brojki. U tom izvješću piše da je u toj godini bilo 612.212 osoba 612.212 osoba sa invaliditetom, u 2023.g. bilo ih je čak više od 650.000, međutim od tog broja, dakle preko 600.000 u 2021. godini svega 11 tisuća i 694 osobe s invaliditetom bilo je evidentirano kao osobe koje su u statusu zaposlene osobe. Toliko o inkluzivnosti. Još je bolnija brojka da 67% osoba s invaliditetom nema niti završeno osnovno obrazovanje, a od toga svega 1% ima završeni fakultet. No, najviše od svega me u ovom tekstu izvješća brine, ma ne to kako reagiraju institucije, ne sve ono što je HDZ mogao napraviti u proteklih 8 godina svoje vlasti, brine me kako u svakodnevnom životu reagiraju naši građani. Ovo izvješće svjedoči između ostalog i o tome da smo kao društvo prestali biti empatični, prestali smo imati razumijevanja za one kojima je najpotrebnija naša sustavna pomoć i zaštita. Što znači da ne samo da trebamo naše institucije učiniti odgovornima i podsjetiti ih da smo po Ustavu socijalna država, a očito smo negdje putem ovih proteklih 30 godina u toj sveopćoj grabeži za moći, za pozicijama prestali biti ono istinski socijalno osjetljivi, ali nažalost gledano ono u prosjeku prestali smo biti naprosto dobri, dobri I to je ono što prvo treba mijenjati. Kao nešto pozitivno istaknula bih s obzirom da se evo danas održava treći i posljednji dan Festival jednakih šansi koji se održava na glavnom zagrebačkom trgu i mislim da je to lijepa prilika da i mi političari malo prošetamo i da popričamo sa onima koji će u tom festivalu sudjelovati i bit će preko različitih, preko 900 različitih izvođača od toga 600 osoba s invaliditetom i evo minimum poštovanja koje možemo iskazati prema njima da doista dođemo vidjeti i čuti to što nam oni o sebi žele pokazati. Evo mali korak prema uvažavanju, poštivanju i inkluzivnosti. No, da ne duljim o ovom izvješću jer trebamo se okrenuti prema budućnosti i treba uvažiti činjenicu da je u međuvremenu ipak u 2023. godini donesen i Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku koji eto počinju davati nekakve prve naznake neću propustiti priliku za kritiku da kažem da su ti zakoni doneseni nakon 7 godina vlasti. 7 dugih godina čekanja koji su se nadovezala na nekoliko desetljeća još dužeg čekanja, a to daje nama pravo da činjenično utvrdimo da su ti zakoni doneseni u sklopu jednog promidžbenog predizbornog paketa. I to je jednostavno sramotno. A onda ću se prisjetiti i jedne od najsramotnijih epizoda u našoj političkoj povijesti. To je bio trenutak kada je moja kolegica Anka Mrak Taritaš uputila u saborsku proceduru zakon kojim je tražila da se roditeljima njegovateljima djece sa invaliditetom omogući da nakon smrti djeteta u razdoblju od 6 mjeseci ostvaruju određenu naknadu. Doista su se svi oporbeni klubovi i sa desne i sa lijeve političke strane spektra trudili uvažiti sve prijedloge, sve inicijative i Udruga osoba s invaliditetom i svih oni koji su nam na temelju svog životnog iskustva predočili probleme i bol s kojima se oni susreću u svakodnevnom životu. No sila za stvarne probleme građana ne pita. Vladajući su odbili taj naš prijedlog, dakle nisu ga htjeli niti popraviti ako je nešto u tom prijedlogu bilo neadekvatno riješeno ili loše. Nisu htjeli o tom prijedlogu praktički niti raspravljati osim što su rekli ne jer će oni smislit nešto bolje, glasali su protiv samo zato što je prijedlog došao iz redova opozicije. No na dan glasanja, na dan glasanja i djeca s invaliditetom neka od njih u vrlo teškom stanju i njihovi roditelji, njihove majke bile su ovdje s nama tu sa strane i čak niti njihova prisutnost nije utjecala, nije promijenila HDZ-ove nakane. Dakle, bez imalo patetike ću reći da je to bio dan kada su i ta djeca i njihove majke i njihovi roditelji plakali, ali plakala je i čitava Hrvatska skupa s njima. Nedugo nakon svjesni reakcija javnosti i možebitnog negativnog efekta HDZ-ovci su brže bolje uputili u saborsku proceduru vlastiti prijedlog koji se u suštini nije puno razlikovao od onog koji je eto svega koji tjedan ranije bio raspravljan na inicijativu opozicije odnosno na inicijativu Anke Mrak Taritaš. Zašto to spominjem? Zbog poziva Andreja Plenkovića na dijalog. Evo zašto je taj dijalog lažan, zato što će se isti modus operandi isti način djelovanja nastaviti i u ovom sazivu Hrvatskog saziva. To znači da Andrej Plenković kao i čitav HDZ laže kada kaže da želi dijalog. On želi oporbu staviti u stanje poslušnosti i pokornosti, a uvjerena sam da će dobrih i kvalitetnih oporbenih inicijativa biti i nadalje. E sad za kraj, dakle prihvatit ću, a vjerujem da će se i mnogi od vas s time složiti da HDZ i nadalje odbija sve što će doći iz naših opozicijskih redova i klupa. Neka, neka, ali stvarno ne ponovilo se ikad više da dođe jedna dobra oporbena inicijativa koja se tiče ranjivih skupina društva, djece, osoba s invaliditetom i da HDZ nastavi po svojoj staroj praksi. Ako se to dogodi tada bismo trebali pozvati sve one koji inače tvrde da vole domovinu, da su sprem… i spremni su izaći na ulice kada treba slaviti ne znam pobjede naših sportskih skupina pogotovo nogometaša, tada će na ulicama biti na desetke i na desetke tisuća ljudi u kockastim majicama, što je lijepo, podržavam i ja sam jedna od onih koja je u tom trenutku na ulicama i trgovima, međutim sjetit ću se i 15. prosinca na dan kada se obično sabor raspušta, evo tom, te godine smo za jedan dan produžili zbog one svađe oko ustavnim ovlastima predsjednika i premijera kada se trebalo glasati o pomoći Ukrajini, 15. prosinca je bio prosvjed također osoba s invaliditetom i njihovih roditelja ovdje na Markovom trgu i ja ću samo ponoviti riječi jedne majke koja je u jednom trenu vidno uzrujana zavapila jer je bilo svega možda 100-tinjak, 200-tinjak, par stotina prosvjednika, vrlo vrlo mala, vrlo mala skupina, a ona je rekla „pa dobro ko će izaći na ulice kada se treba boriti za moje dijete“. Ja sam u tom trenu ostala nijema, ne bih voljela da takve situacije ikad više gledamo u trenutku kada Hrvatskom vlada sila, Furio (Nezavisni)** Sada je gđa. Martina Vlašić-Iljkić na redu i to naravno u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo kao što sam već i rekla na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo smo raspravljali upravo o ovom izvješću prije točno godinu dana, nažalost evo sad i, sad raspravljamo iako imamo i u proceduri izvješća i za 2022. i 2023.g.. Nekoliko puta smo u prošlom sazivu apelirali upravo da se to ne događa da raspravljamo o tim izvješćima, no evo nije bilo sluha, što pokazuje zapravo i odnos vladajućih spram ranjivih skupina. Moramo naglasiti da je ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom mjesto na kome se tisuću osoba s invalidi… tisuće osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji obraćaju sa svojim životnim problemima. U ovom periodu od prethodne 2.g. su donesene brojne zakonske izmjene u sustavu socijalne skrbi koje su, koje su direktno utjecale na život osoba s invaliditetom, pa je tako bio i Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji.

I u ovom izvješću, kao i u izvješću prije ovoga, za 2020. se ponavlja da je socijalna skrb područje najzastupljenije u pritužbama, čak 502 pritužbe, zatim da je to zapošljavanje i rad, pristupačnost i mobilnost, mirovinski sustav, zdravstvo i drugi sadržaj, drugi resori. Što se tiče sustava socijalne skrbi pritužbe se uglavnom odnose na loš život i standard osoba s invaliditetom i nedovoljne naknade koje ne podmiruju troškove života. Iako su se naknade tijekom reforme 2022.g. promijenile u sustavu odnosno povećale u sustavu socijalne skrbi što se tiče zajamčene minimalne naknade, te je uveden inkluzivni dodatak, one nisu dovoljne, te ne podmiruju troškove života zbog evo inflacije i drugih rastućih troškova života. Osim što se zakoni za osobe s invaliditetom ne donose u širokom konsenzusom sa svim korisničkim skupinama, primjerice Zakon o inkluzivnom dodatku propisuje različite uvjete za ostvarivanje prava u kojima je neki, za neke osobe s invaliditetom i neke stupnjeve oštećenje propisan imovinski cenzus dok za neke neke druge korisničke skupine imovinski cenzus nije propisan, što je zapravo, takve su odluke duboko diskriminatorne. Pogoršanje opće ekonomske situacije i svakodnevna poskupljenja svih proizvoda dovodi do daljnjeg porasta siromaštva koje posebno pogađa osobe s invaliditetom i njihove obitelji zbog dodatnih dodatnih troškova koji proizlaze iz invaliditeta. Stoga je nedopustivo da će neki inkluzivni dodatak o kojem smo govorili primiti sada ili ga je primio, a neki će primiti i na kraju godine, a pitanje je da li će i sva rješenja bit okončana tijekom ove tekuće godine. Ono što se sada počelo pojavljivati kao ozbiljan problem gdje su mi se korisnici javili je provedba Zakona o inkluzivnom dodatku. Evo kolegica je pitala kako provedba Zakona o inkluzivnom dodatku teče, osim što se kasni u donošenju rješenja niz je slučajeva u kojim će korisnici dobivati inkluzivni dodatak u manjem iznosu nego što su primali kao korisnici doplatka za pomoć i njegu i uvećanog dječjeg doplatka. Evo u posjedu sam nekoliko takvih rješenja, ako je osobi priznato 162 eura inkluzivnog dodatka, to je manje od 196 eura naknade koju je osoba primila odnosno primala kao doplatak za pomoć i njegu i tada uvećani uvećani dječji doplatak, znači sadašnji inkluzivni dodatak je njoj manji nego što je primala po starom Zakonu o soci… odnosno po Zakonu o socijalnoj skrbi. I što sad to znači, da će ona morati kad se obračunski, kad se …, kad joj bude potrebno izračunati financijski da će morati vraćati iznos inkluzivnog dodatka jer je ajmo reći dobila više nego što joj je priznato od 1.1.. Kakav je ovo apsurd u priznavanju prava osobama s invaliditetom je pitanje za ove prisutne ovdje i predstavnike i nadležnog ministarstva iz sustava socijalne skrbi, a zasigurno su upoznati sa tim problemima. Nadalje, Zakon o osobnoj asistenciji, znamo da je na snazi od 1. srpnja 2023.g., a od 1.1. je zakonski propisano sustavno financiranje osobne asistencije bez potpisivanja ugovora na određeno vrijeme priznavanja usluga. No što se dogodilo u provedbi ovog zakona, ministarstvo je odjednom donijelo odluku o izvanrednom financiranju udruga kroz daljnje projektne aktivnosti do kraja veljače 2024.g. iako zakon to ne propisuje. Nadalje, na kraju veljače imamo ponovo produljenje roka do 1. svibnja po postojećim uvjetima, a ne po novom zakonu. Sada vam ministarstvo se nije očitovalo, barem nisam popratila medijski 1.5. je prošao, što je sad. Da li se produžio taj rok? Da li je konačno profunkcionirala osobna asistencija kao sustavno financirano pravo ili i dalje će se i dalje će se produljavati rok po postojećim propisima od ranije? Tijekom rasprave o inkluzivom dodatku u Hrvatskom saboru smo prepoznali važnu odredbu priznavanja inkluzivog dodatka i u organiziranom stanovanju odnosno udomiteljstvu ili smještaju. Znamo da je materijalni status korisnika organiziranog stanovanja loš, a cijena usluge omogućava osnovnu egzistenciju korisnika i stručnu podršku, a sve ostale individulane potrebe korisnika gotovo da ne mogu biti zadovoljene. Naš prijedlog, predložili smo da inkluzivni dodatak se omogući i takvim korisnicima, prijedlog nije usvojen i smatramo da je potrebno u budućem periodu evo kao što pravobranitelj kaže i revidirat će i vidjet će se uspješnost pojedinih zakona, da bi trebalo ispraviti pojedine nepravde i inkluzivni dodatak treba priznati ukoliko korisnici koriste uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja u propisanom iznosu odnosno u postotku koji je potrebno zakonski definirati. Kao potpisnici Konvencije o pravima osoba s invaliditetom mi imamo obvezu širiti uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđivati je u procesu deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi koji su često mjesto segregacije i izolacije. Stoga je potrebno omogućiti sukladno Članku 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom da imaju pravo na inkluzivni dodatak i osobe smještene u organiziranom stanovanju koji po svojoj suštini i zakonu nije smještaj nego je deinstitucionaliziran oblik smještaja odnosno oblik skrbi. Potrebno je definirati postupak koji pripada takvom, takvoj osobi na takvom smještaju. Danas u Hrvatskoj ako gledamo današnje podatke živi gotovo 658 tisuća tisuća osoba s invaliditetom i nemaju jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, pristupačnom stanovanju, socijalnim uslugama, a u velikoj mjeri su socijalno isključeni iz zajednice u kojoj živi. Sustav uvelike ovisi o podršci civilnog sektora koji je nejednako zastupljen to svi znamo u krajevima, u svim krajevima RH. Ako krenemo od najranije dobi i nedostupne rane intervencije, pa pohađanja vrtića za djecu sa teškoćama u razvoju osobe s invaliditetom su nejednakom položaju od svog djetinjstva što ih prati tijekom školovanja i ravnopravnog života u zajednici zaposlenja i dostupnosti sadržajima u lokalnoj zajednici. Od ukupnog broja 41% osoba s invaliditetom je u radno aktivnoj dobi, a gotovo 48% je u dobi iznad 65 godina. Kao što smo i ranije govorili potrebno je omogućiti zaposlenim osobama s invaliditetom rad na pola radnog vremena, a plaću za puno radno vrijeme što bi uvelike doprinijelo ravnopravnosti na tržištu rada. Nositelj zaposlenja kao što smo čuli i od pravobranitelja je uvelike privatni sektor više nego državni koji imaju zakonsku obvezu i zapošljavanja koja se ne poštuje nego država radije plaća odnosno radije se plaća penalizacija za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom se redovito pritužuju kako stoji u izvješću da su diskriminirane tijekom provođenja natječajnih postupaka u državnim i javnim službama i da su natječaji netransparentni i nema mogućnosti adekvatne kontrole. Prema podacima iz lipnja 2023. sam izvadila imamo 16.280 zaposlenih osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, tu je došlo i do promjene što se tiče zakona vezano za upis u očevidnik pa je nešto i dijelom povezano sa povećanim zapošljavanjem, a nešto i s drukčijim upisom u očevidnik. Uputila sam pitanje zastupničko u prošlom sazivu premijeru Andreju Plenkoviću vezano za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Vladi, ministarstvima i državnim upravnim organizacijama. Dobila sam odgovor da je zaposleno 738 osoba s invaliditetom od gotovo 60 tisuća ukupno zaposlenih u svim tim resorima. Kako proizlazi iz odgovora premijera Andreja Plenkovića na zastupničko pitanje koje sam uputila interes za radom, citiram u državnoj službi je sve manji i manji je onda i broj prijava na javne natječaje pa proporcionalno tome je i manji broj prijava osoba s invaliditetom s kojom konstatacijom se sigurno ne mogu složiti. Primjerice u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaposleno je svega 8 osoba s invaliditetom od ukupno 456 zaposlenih, u Vladi 8 od 371, dok u Uredu za demografiju i mlade tada nije bila zaposlena niti jedna osoba s invaliditetom što su zapravo poražavajući podaci. Potrebno je kao što je i pravobranitelj rekao razvijati aktivnu politiku zapošljavanja osoba s invaliditetom, olakšati i prilagodbu radnog mjesta i potaknuti okruženje u kojem će se dodatno vrednovati poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Nažalost djeca s teškoćama u razvoju kada i završe svoje obrazovanje, a budući sam radili u sustavu socijalne skrbi znam da oni nakon svog obrazovanja ne mogu naći niti zaposlenje, ostaju socijalno izolirani u okviru svoje obitelji bez mogućnosti ostvarenja svog punog potencijala, a sada nemaju pravo niti na osobnog asistenta ukoliko imaju njegovatelja odnosno roditelja njegovatelja i još su više socijalno izolirani kud nemaju sadržaja u ruralnim krajevima, izvan institucijske usluge nisu dostupni još su i više znači izolirani sa novim zakonom. Uputili smo izmjenu Zakona o osobnoj asistenciju na koje nismo dobili očitovanje, a evo u ovom sazivu ja vjerujem da ćemo ponovno uputiti novi prijedlog izmjena Zakona o osobnoj asistenciji. Nadalje, propušteno je u Zakonu o osobnoj asistenciji definirati i radnu asistenciju. Potrebno je razvijati politiku zapošljavanja, olakšati prilagodbu radnog mjesta i potaknuti zapravo okruženje gdje će se i vrednovati poslodavci ali i znači ići na to da prilagodba radnog mjesta i zapravo radni asistenti budu propisani sustavno, a ne da budu kao što je sad planirano projektno organizirani. Što se tiče transformacije domova i dalje se radi po šest domova koji su na neki način … odnosno proveli su transformaciju no broj korisnika se nije smanjio, dapače se povećao. Potrebno je povećati uslugu pomoć u kući, osobne asistencije, psihosocijalne podrške u domu kako je to definirano planom deinstitucionalizacije. Mi sada imamo na smještaju gotovo 10 tisuća osoba s invaliditetom i s razlogom se pitamo da od svih tih korisnika koji bi mogli uz kvalitetnu podršku živjeti u svom domu sa dostupnim uslugama prilagođenim individualnim potrebama. Kao alternativa smještaju se nudi udomiteljstvo ili organizirano stanovanje, udomiteljstvo je općenito trend pada bavljenja udomiteljstvom, a kao najbolji oblik smještaja ili življenja, osim onog u svom vlastitom domu je zapravo organizirano stanovanje uz asistente gdje osobe s invaliditetom imaju veći osjećaj samostalnog življenja. I na kraju bi još spomenula što se tiče evo izmjene Obiteljskog zakona, Ured pravobranitelja je bio protiv toga da se vrati lišavanje poslovne sposobnosti u potpunosti, taj dio evo odnosi se za neko drugo razdoblje vjerojatno ćemo imati prilike o tome čitati u drugim izvješćima, kao i brojne preporuke koje su zaista bile utemeljene na evo preporukama odbora i osobe s invaliditetom i mislim da se od toga nije trebalo odstupati. Još ću na kraju spomenuti sustav vještačenja u sustavu socijalne skrbi, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je tijekom 2022. zaprimio gotovo 127 tisuća zahtjeva, a riješilo ih je gotovo 105 tisuća, znači nisu riješeni niti postojeći zahtjevi, a nalaz i mišljenje korisnici odnosno osobe s invaliditetom čekaju i nerijetko preko godinu dana što je nedopustivo i zapravo pokazuje da naše institucije ne poštuju zakonske propisano ako je propisano da se po Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o socijalne skrbi rješenje donosi u roku dva mjeseca ne može bit onda da se donese za godinu i pol kao što je evo nažalost uobičajena praksa, a ministarstvo po tome nije osiguralo dodatno kadrovska rješenja odnosno potrebne kadrovske resurse. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala.

Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani pravobranitelju, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Srdačno vas pozdravljam evo na ovoj raspravi koju dugo nismo osobe s invaliditetom razgovarali jel tako. A danas evo imamo izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom i to za 2021.g.. Dozvolite mi na početku da evo vama g. pravobranitelju još jednom najiskrenije čestitam na tome što ste postali naš pravobranitelj, a prethodnoj našoj dragoj pravobraniteljici gospođi Anki Slonjšak želim se i ovim putem zahvaliti za sve što je učinila za osobe s invaliditetom u svoja skoro dva mandata. Dakle, kao što sam rekla pred nama je izvješće za 2021.g. i sad kad vratim malo film unatrag i kad se sjetim svih izvješća do sada, pa još evo ova naredna dva koja ćemo imati možda evo i u skorije vrijeme pa onda vam sljedeću godinu dolazi i za ovu godinu, mogu reći da su izvješća doista cjelovita, kompletna ali ovom prigodom želim zahvaliti Uredu što što radite jedan sažetak jer je to svima nama lakše za čitati. Moram priznat da vjerojatno zastupnici kad vide onoliko veliki broj stranica da im se u početku baš to i ne da iščitavati. Ali ako vam treba bilo kakva informacija o bilo čemu, to ćete sigurno naći u izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom jer iscrpno i detaljno nas izvještava o svemu. Kao što sam na početku čestitala pravobranitelju na njegovoj novoj dužnosti i želim puno uspjeha u radu, jednako tako želim i nama u parlamentarnoj većini puno uspjeha u radu u radu jer ćemo i nadalje mi donositi važne propise za osobe s invaliditetom, mi zajedno svi zastupnici to se toplo nadam jer i do sada evo pokazalo se da sve ono što smo donijeli da je ipak rezultiralo boljitkom i jednim napretkom za život osoba s invaliditetom. Život osoba s invaliditetom bio je, a ja se usuđujem reći uvijek nekako više vezan, što je i logično i normalno za materijalna davanja zato što invaliditet iziskuje dodatne troškove, stoga se željno očekivao Zakon o inkluzivnom dodatku i evo od 1. siječnja ove godine Zakon o inkluzivnom dodatku doživio je svoju primjenu. Mene posebno veseli što se evo tu našao i Zakon o osobnoj asistenciji, jedino što me ne veseli što je jako teško naći asistente i nije to samo, mnogi će reći to je zato što su mnogi otišli van države, ali nije to zbog toga jel iskreno vam moram reći i oni koji su ostali ovdje ne žele se baš prihvatiti ovog posla iako je ja bi se usudila reći sada jedna prije, prije zakona, prije primjene zakona nije bila i tad nam je svima bilo jasno zašto ljudi ne žele raditi taj posao jer se radilo 4 sata, u izuzetnim prilikama na 8, a sada se može dobiti puno radno vrijeme, pa neke osobe s invaliditetom mogu imati i dva asistenta itd., Ja ću se možda malo više fokusirati evo na, na ovaj dio koji, koji je, koji se dogodio nakon 2021. jer je 2021. pandemijska godina iako u izvješću možemo i vidjeti da je tadašnja pravobraniteljica, da se i prigovaralo što su osobe s invaliditetom morale biti izolirane zajedno s ostalima ako su smještene u instituciji, što nisu smjele izać kad su željele, pa su neki moram priznat, ne mislim pritom na ured nego inače ovo što dolazi do mene, aludirali na kršenje ljudskih prava itd. itd., ali sve se radilo u svrhu zaštite osoba s invaliditetom i da ih se što manje razboli jer nemojmo zaboraviti nisu sve osobe s invaliditetom, ali većina ovisno o dijagnozi, ipak spadaju u ugroženu skupinu i još nešto nemojmo zaboraviti da ih je više od tisuću i preminulo. Dakle kao što sam rekla ta pandemijska godina obilježila je i život osoba s invaliditetom, ali evo ovdje s ovog mjesta moram zahvalit HZJZ-u i Ministarstvu zdravstva koji su doista na sve moguće načine izlazili ususret kako bi pomogli osobama s invaliditetom, kako bi ih cijepili one koji su to željeli, kako bi kući dolazili da ne moraju izlaziti zbog toga vani itd., itd., kad smo se dogovorili organizirali smo cijepljenja u jednom krugu za veći broj osoba s invaliditetom, sve kako bi doista osobama s invaliditetom bilo lakše i jednostavnije. No međutim kad su, kad je pandemija završila i kad su i osobe s invaliditetom krenule vani iz svojih kuća i iz svojih domova e tada je došlo u pitanje nešto drugo, a to je taj čuvani Zakon o inkluzivnom dodatku, kad će on, kad će Zakon o osobnoj asistenciji obzirom da je ljudima bila potrebna pomoć prilikom izlaska vani, da im je potrebna pomoć za svaki drugi vid života, za ono što ne mogu napraviti zbog svog invaliditeta. I evo kao što sam rekla oba zakona su u primjeni i bitno je naglasiti da nitko, ali baš nitko od osoba s invaliditetom nije i neće dobiti manje nego što je imao prije, nije i neće. Ako bilo tko dobije nekakav podatak da je netko dobio manje znajte da to nije točno ili u najmanju ruku nešto se dogodilo ili ta osoba nije izvještačena kako treba, pa treba provesti dodatno vještačenje, što je moguće jer mnogi nisu izvještačeni na vrijeme.

idealno vrijeme da se i ta vještačenja poslože da konačno znamo tko je to osoba s invaliditetom, tko to ima status osobe sa invaliditetom i koliki je to broj, znamo da sad se već lagano približavamo 700 tisuća, brojci od 700 tisuća. Moram priznat da se po mom mišljenju to nekako brzo puni, a to je iz razloga što evo sada i kronične bolesti ulaze u skupinu osoba s invaliditetom, pa evo to je tako jer i kronične bolesti mogu izazvati invaliditet, naravno te s razlogom, ne mislim da to tako ne treba, ali prije su kronične bolesti dobivale samo tjelesno oštećenje, a ne nužno i invaliditet. No međutim evo kolikogod se ljudima može pomoći da dobiju taj inkluzivni dodatak toliko ćemo mi biti zadovoljni jer samo za ovu godinu ova Vlada je osigurala preko 256 još dodatnih 256 miliona eura, dakle preko 500 miliona oko 512 čini mi se miliona eura za isplatu inkluzivnog dodatka, a za sljedeću godinu će to biti i više. A i čuli ste evo neki dan ovdje svi da je premijer najavio i povećanje u ovom mandatu socijalnih naknada, pa je među njima i inkluzivni dodatak koji se može povećati svake godine bude li potrebno i sve ovisno o povećanju cijena troškova života. Dakle, Vlada je prihvatila da osnovica bude 120 eura na inzistiranje i traženje osoba s invaliditetom i predsjednik Vlade i Vlada u cjelini su bez razmišljanja to prihvatili rečeno da je Vlada tu osnovicu može mijenjati dakle svake godine, što osobama s invaliditetom daje nadu u povećanje i sigurna sam da će se to i dogoditi. Do kraja ove godine centri za socijalni rad, područni uredi imaju mogućnost donijeti rješenja i ja znam da u ovom trenutku vrlo vjerojatno neke osobe s invaliditetom još nisu dobile rješenja o inkluzivnom dodatku, ali mi se međusobno znamo onako šaliti, to vam je dokaz da i osobe s invaliditetom imaju određenu dozu humora pa kad je to potrebno i na svoj vlastiti račun, pa smo smo tako evo nedavno jednom prigodom razgovarali kako nam je to sada dobra, dobra štednja jer naravno dok god se ne dobije inkluzivni dodatak do tad se prima osobna invalidnina ili neko drugo pravo koje je osoba s invaliditetom ostvarivala i dobit će razliku kada dobije rješenje, dakle to je svojevrsna štednja. Naravno da nam je svima jasno da je ljudima novac potreban i sada. Želim reći još evo pri samom kraju da ovo izvješće podržavam, da mi u klubu HDZ-a mislimo da je ono iscrpno, da je ono doista napravljeno kako treba, da je obuhvatilo sve segmente života osoba s invaliditetom i da smo doista dobili nekakvu sliku i presjek kako je to bilo te 2021. i da je bilo teško. Bolja su vremena za osobe s invaliditetom i ja evo sam sigurna i vjerujem kako ćemo i nadalje donositi kvalitetne propise i zakone. jednu rečenicu još moram ovdje istaknuti još o Zakon o povlasticama u prometu koji je osobama s invaliditetom omogućio da ništa ne rade, da nikud ne idu, da im na kućnu adresu stižu iskaznice, parkirne karte, iskaznice europska iskaznica i nacionalna iskaznica i sve to je meni jasno da nekim kolegicama i kolegama možda nije baš drago, ali eto žao mi je građani su rekli svoje pa očito smo dobro radili kad smo ponovo na vlasti. …/Upadica Radin:

Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo ja vam se obraćam prvi puta sa ovog mjesta. kao što sam i prije u replici rekla da sam nova saborska zastupnica i da ne mogu razumjeti kašnjenje od dvije godine za stavljanje na dnevni red ove točke, to ću ponoviti još jednom. Ja to tumačim kao omalovažavanje napora pravobraniteljice da unaprijedi položaj i prava osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica je svoj izvještaj podnijela na vrijeme, a predsjednik Sabora na dnevni red postavio ga je dvije godine kasnije. To je svojevrsni pokazatelj odnosa vladajućih prema osobama sa invaliditetom. S obzirom da se u tom izvještaju radi o informacijama starima tri godine u svom izlaganju ću ih ipak aktualizirati jer nema nikakvog smisla da raspravljamo o nečem što je bilo prije tri godine odnosno iznijet ću samo jedan mali dio onoga što se dogodilo u međuvremenu. Da, moram reći ono što se do tada od izvještaja do danas nije promijenilo to je citat iz izvještaja za '21.g., a do danas se baš ništa nije promijenilo. „Stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u RH danas nije u potpunosti na zadovoljavajućoj razini niti u jednom području“, a prema podacima iz ovog izvješća vidljivo je da se i dalje najčešće ne poštuju i krše prava u područjima od prioritetne važnosti za njihov život kao što su, socijalna zaštita, obrazovanje, pristupačnost i mobilnost, zapošljavanje i rad te neovisni život kao i život u zajednici. Vladajući će se pohvaliti kako su tijekom 2023.g. donijeli za osobe s invaliditetom tri iznimno važna zakona koji utječu na njihovu kvalitetu života i poboljšavaju im materijalni to su Zakon o osobnoj asistenciji, Zakon o povlasticama u prometu i i Zakon o inkluzivnom dodatku. Pa evo nekih primjera iz prakse pokušavanje primjene povlastica koja proizlaze iz tih zakona koje smo dobili od društava osoba osoba s invaliditetom. Evo prve stvari, u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ne postoji kategorija osobni asistent ili asistentica kao ni pomoćnik u nastavi. Udruge osoba sa invaliditetom mjesecima objavljuju natječaje za njih. Vrlo se malo osoba javlja na te natječaje, a oni koji se i jave odustaju zbog preniske plaće. Kako u nacionalnoj kvalifikaciji takvih zanimanja nema znači da to zanimanje ne može biti ni deficitarno. Da se radi o deficitarnim zanimanjima ne bi morali provoditi test tržišta rada, a radne bi dozvole bilo jednostavnije dobiti. Ovako ukoliko npr. društva osoba sa invaliditetom žele zaposliti osobu koja dolazi izvan EU morali bi provesti test tržišta rada, a za to društva osoba sa invaliditetom znate i sami nisu kapacitirana. Dakle, donošenjem zakona prošle godine pravo na usluga osobnog asistenta postalo je institucionalno pravo osoba sa invaliditetom, ali u praksi se događa da je to još jedno pravo koje ne mogu konzumirati. Usluga osobne asistencije trebala bi biti brza i fleksibilna prema korisnicima osobito zbog činjenice kako se radi o osobama ovisnim o pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Jedan tih osoba, jedan broj tih osoba naravno živi i sam. Postupak pribavljanja dokumentacije je dugotrajan, ishodavanje potvrde iz kaznene evidencije, edukacija mogu potrajati i do 60 dana što značajno usporava proces zapošljavanja novih osobnih asistenata i stvara dodatne troškove vezane uz prijevoz na edukacije osobnih asistenata, a to dodatno opterećuje

Zatim, osobni asistent mora imati završen program obrazovanja odraslih za osobnog asistenta i najmanje razinu obrazovanja IV.1 ili IV.2 hrvatskog klasifikacijskog okvira ili najmanje razinu obrazovanja I. HKEO-a, HKO-a i završen program za stjecanje odgovarajuće

To bi se moglo riješiti definiranjem roka za osposobljavanje novozaposlenih osobnih asistenata za rad najkasnije u roku od 6 mjeseci od započinjanja s radom i da se omogući naravno elektronično osposobljavanje kako bi se smanjili troškovi i ubrzalo proces

knjigovodstvene usluge, režijski troškovi, zapošljavanje voditelja usluge osobne asistencije lako je izračunati kako iz 11 eura koje je ministar propisao kao naknadu po satu usluge osobne asistencije plaće osobnih asistenata i nadalje ostaju mizerne pa to zanimanje čini neatraktivnim. Posebno kod nas u Istri gdje u mjesec dana sezone osoba može zaraditi tromjesečnu plaću asistenta. Ukoliko želimo da to doista bude usluga koju će osobe s invaliditetom moći konzumirati potrebno je odmah učiniti izmjene inače će upravo oni kojima je ta usluga najpotrebnija ostati zakinuti. Treba omogućiti manje skupo i djelotvornije osposobljavanje i podići cijenu sata rada. Nije nam naravno cilj smanjiti razinu obrazovanja koju osobni asistent mora imati no obzirom na situaciju na tržištu rada predlažemo da se omogući zapošljavanje osoba koje ne udovoljavaju tom kriteriju ukoliko se u nekom razumnom roku ne uspje zaposliti osoba sa srednjom stručnom spremom. Ta bi osoba sa završenom osnovnom školom koja će u roku od godinu dana završit osposobljavanje za njegovatelja i kojoj će HZZ osigurati kroz vaučere za cjeloživotno obrazovanje. Na razini zavoda za zapošljavanje, Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vode se evidencije i daju izvještaji iz kojih se može iščitati broj osoba s invaliditetom, vrste invaliditeta prema spolu i dobu, broj zaposlenih osoba s invaliditetom, broj djece s poteškoćama koja su uključena u redovno obrazovanje itd., no ono što ne postoji jer nikada nije provedeno istraživanje je koliko je život osoba s invaliditetom skuplji od života opće populacije. Ne postoje ni recentni pokazatelji koliko invaliditet utječe na stupanj siromaštva i socijalnu isključenost ili npr. koliko je usluga u zdravstvu i socijalno skrbi koje su prinuđeni plaćati privatnim pružateljima uslugama, što sve od ortopedskih pomagala moraju financirati itd. Većina roditelja djece s teškoćama većinu terapija kao što su fizikalne terapije, logopedske vježbe, radne, radni terapeuti mora platiti jer je u sustavu nedostupno ili nedostatno. Iako imaju pravo na ortopedska slušna i ostala pomagala ukoliko žele kvalitetna pomagala koja im omogućavaju viši stupanj funkcionalnosti itekako moraju doplatiti. Inkluzivni dodatak trebao bi im poslužiti u te svrhe, no nažalost još uvijek se te naknade koristi za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a ne kao naknada koja će osobi sa invaliditetom omogućiti ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice. Dakle, ono što je potrebno, potrebne su hitne izmjene zakona kako bi se uklonile prepreke u korištenju prava koja im pripadaju. I na kraju predlažem da se izvještaj za 2023. godinu koji je gotov dostavi zastupnicima i zastupnicama u razumnom roku. Evo tu imamo predstavnike parlamentarne većine koji bi se mogli založiti da izvještaj za '22. i '23. budu dostupni u razumnom roku kako ne bismo govorili o preporukama iz 2022.g. već kako bi aktualizirali i mogli progovoriti o realnim aktualnim problemima i na taj način onemogućiti raspravu proizvoljnu bez podataka pravobranitelja o onome što se dogodilo u 2023.g., Hvala i vama. E sada, pozivajući se na ono što je rekao predsjednik sabora već na samom početku zasjedanja ja nadam se sa vašim pristankom i uz opće zadovoljstvo prekidam rad u 7 i 30 tako da vi svježi sutra možete nastaviti raspravu o ovoj točki i o drugim točkama s time da sutra počnemo sa iznošenjem stajališta kluba zastupnika u 9 i 30 sati. Puno vam hvala što imate razumijevanje i što shvaćate da je to dobra metoda kako bismo svi bili orni i svježi za raspravu, hvala lijepa, hvala. ćemo, to ćemo vidjet ujutro jer ujutro imamo i, imamo i ovaj o potpredsjednicima iz oporbe. …/Upadica Lugarić: Gospodine potpredsjedniče, dozvolite…/… Jel me slušate gđa. Lugarić, sutra imamo i glasanje potpredsjednika iz oporbe jel da, tako da u vašem je interesu, mislim da to imamo sutra

Zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. Ja bi imala samo pitanje, obzirom da se objavljuje redovito redoslijed, raspored rasprava u HS i da smo dobili raspored rasprava za sutrašnji dan samo me zanima nastavak po ovoj točki dnevnog reda…/Upadica Radin: Dobro./…u kojem trenutku se ubacuje, evo zahvaljujem postoji dvije mogućnosti odnosno jedna alternativa i to dvije mogućnosti. Jedna je mogućnost poslije izbora, imenovanja i razrješenja za što morate bit zainteresirani jer se radi o vašim ovaj potpredsjednicima Vlade, a druga je mogućnost je da to bude poslije glasovanja, postoje samo dvije mogućnosti. Ili poslije glasovanja, ajde, imate, imate malo dužu večer nego što ste planirali, hvala.